Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku. - Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2009. godinu Predlagatelj je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave koja je temeljem članka 19. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave podnijela izvješće. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste dostavili na sjednici. Predsjednica Državne komisije, Vlasta Pavličević će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite, predsjednice. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovane dame i gospodo zastupnici. Evo pred vama se nalazi Godišnje izvješće Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2009. godinu koje sadrži brojne statističke i druge podatke iz kojih možete saznati saznati mnogo toga o važnosti našega rada kao i o načinu na koji ga obavljamo. Prije iznošenja glavnih značajki izvješća dopustite nekoliko riječi o samoj Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Državna komisija je drugostupanjsko tijelo nadležno za rješavanje žalbi u postupcima javne nabave, koncesija i javno-privatnog partnerstva. Od veljače 2010. godine kada je stupio na snagu novi Zakon o Državnoj komisiji Državna komisija je dobila novu nadležnost, a to je podnošenje optužnih prijedloga za prekršaje propisane zakonodavstvom javne nabave. Da bi se razumio način rada Državne komisije potrebno je istaknuti da Državna komisija ne može po službenoj dužnosti kontrolirati postupke javne nabave nego to čini isključivo po žalbama žalitelja. Ovo rješenje je sukladno zahtjevima relevantnih izvora europskog prava u pravnoj zaštiti u postupcima javne nabave. Što se tiče samog izvješća, u 2009. godini Državna komisija je zaprimila 1422 žalbena predmeta što predstavlja porast od čak 39,41% u odnosu na 2008. godinu kada je bilo 1020 žalbi. Ako se 2009. godina usporedi sa 2007. godinom kada je bilo 637 žalbi vidimo da je broj predmeta u 2009. godini porastao za više od 100% u odnosu na 2007. Trend značajnog porasta broja žalbi započeo je u 2008. godini, a što se nastavilo i u 2009., žalbenih predmeta u 2008. godini mogao se naći u izmjenama zakonodavstva u području javne nabave kojima je proširen krug žalitelja koji se mogu žaliti na postupke u javnoj nabavi, a isto tako i broj faza u kojima je moguće podnijeti žalbe. Međutim, u 2009. godini nije bilo takvih promjena u zakonodavnom dijelu te je za pretpostaviti da se razlozi povećanja broja žalbenih predmeta nalaze u podizanju razine znanja među žaliteljima u njihovim pravima u postupcima pravne zaštite u javnoj nabavi. Zatim možemo reći također da je jedan od razloga stanje obilježeno krizom gospodarstva. Naime, za pretpostaviti je da privatni sektor u vrijeme otežanih gospodarskih prilika jednostavno poduzima poduzima sve raspoložive mjere kako bi dobio neki posao, a to uključuje i izjavljivanje žalbi u postupcima javne nabave. Osim toga, utjecaj na stalni porast broja žalbi možemo reći da svakako ima i veliki utjecaj i ugled Državne komisije, a možemo reći da se radi o povjerenju stranaka u rad državne komisije. Ono što svakako pridonosi ugledu Državne komisije je visoka razina transparentnosti rada. Naime, sukladno pozitivnim propisima sve odluke koje Državna komisija donosi javno se objavljuju na internetskoj stranici Državne komisije i to u punom, dakle ne anonimnom obliku. Osim toga, na našim stranicama nalazi se javni upisnik upravnih predmeta u kojem se mogu pratiti podaci o svim predmetima nabave na koje je izjavljena žalba, uključujući tako i podatke o naručiteljima, žalitelju, predmetu i vrijednosti nabave. Na ovaj način omogućeno najširem krugu subjekata informiranje o svim predmetima koji se nalaze na radu u Državnoj komisiji. Učinci visoke razine transparentnosti rada su dvojaki, a to je edukacija subjekata, a isto tako i borba protiv korupcije. Slično kao 2008. i 2009. godina je obilježena poslovanjem u otežanim uvjetima. Unatoč povećanju opsega posla nije došlo ni do odgovarajućeg povećanja broja radnika. Naime, 31. prosinca 2009. godine Državna komisija imala je ukupno 24 radnika, a za optimalan rad je potrebno 32 ljudi. Međutim, svi zaposleni su ulagali velike napore u cilju održavanja funkcionalnosti i rješavanja predmeta u rokovima, te je jedino zahvaljujući tim velikim uloženim naporima održana kvaliteta rada. Treba napomenuti da su u proračunu za 2010. godinu osigurana sredstva za daljnje zapošljavanje kao i za preseljenje radnika u veći poslovni prostor u kojem je moguće kvalitetno smjestiti postojeće, ali i te nove radnike. Naime, dodatno zapošljavanje i preseljenje u novi prostor su mjere koje su Državnoj komisiji stavljene u nadležnost revidiranim akcijskim planom za borbu protiv korupcije Vlade Republike Hrvatske iz čega proizlazi da je prepoznata velika uloga ovog državnog tijela i na području borbe protiv korupcije. Ova mjera je i ispunjena. Budući da opseg posla odnosno broj predmeta i dalje raste s današnjim danom taj broj iznosi 1604 predmeta. Ne treba isključiti mogućnost za daljnje potrebe jačanja administrativnih kapaciteta ovog državnog tijela. Kako je već navedeno, Državna komisija u 2009. godini je zaprimila 1422 žalbena predmeta što iznosi 5,95% u odnosu na ukupna broj objava u elektroničkom oglasniku u 2009. godini. Pored toga Državna komisija u 2009. odlučivala i u 112 žalbenih predmeta koji su preneseni iz 2008. godine, pa je tako u 2009. godini ukupno bilo 1534 žalbenih predmeta od čega je riješeno u 2009. njih 1374 ili 89,6% što predstavlja porast od 41,94% riješenih predmeta u odnosu na 2008. godinu u kojoj je riješeno 968 žalbenih predmeta. Svi žalbeni predmeti zaprimljeni u jednoj godini naime ne mogu se rješavati u toj istoj godini jer se oni zaprimaju i na samom kraju godine znači 31.12. pa ne mogu biti kompletirani i nužno se prenose u sljedeću godinu. Državna komisija je po žalbama zaprimljenim u 2009. godini kontrolirala 609 različitih naručitelja, odnosno obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi. A ukupna vrijednost kontroliranih postupaka u 2009. godini pred Državnom komisijom iznosila je 7 milijardi 389 milijuna 925 tisuća kuna. Državna komisija u žalbenim predmetima u 47,23% slučajeva žalbu ocijenila osnovanom što je za posljedicu imalo donošenje odluke o o poništenju postupka nabave i poništenju odluke o odabiru bilo u cijelosti, bilo djelomično kao i poništenje pregovaračkog postupka nabave. Žalba je zbog nedostatka procesnih pretpostavki u 10,12% slučajeva odbačena. Postupak po žalbi je obustavljen u 10,92% slučajeva dok je žalba odbijena u 19,72% slučajeva. Kao što znamo Državna komisija ne pokreće žalbene postupke po službenoj dužnosti nego po žalbama žalitelja. Međutim, jednom kada je već žalbeni postupak pokrenut Državna komisija zakonitost postupka javne nabave kontrolira i po službenoj dužnosti u odnosu na bitne povrede zakona navedene u odredbi članka 140. Zakona o javnoj nabavi. Od postupaka u kojima je žalba usvojena u 56,7% slučajeva radilo se o nezakonitostima utvrđenim po službenoj dužnosti, a u 69,18% slučajeva o osnovanim žalbenim navodima. Kako je vidljivo iz tih podataka žalbeni navodi i bitne povrede mogu se i poklapati. U Izvješću su navedeni najčešći razlozi zbog kojih se poništavaju postupci javne nabave i odluke o odabiru. Treba istaknuti da su žalitelji sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi prilikom pokretanja žalbenog postupka dužni platiti naknadu za vođenje postupka pred Državnom komisijom. Ta naknada je prihod državnog proračuna, a ovisno o vrijednosti postupka naknada iznosi 2000, 5000 odnosno 7500 kuna. Temeljem naknade u 2009. godini u državni proračun uplaćeno je 5 milijuna a odobreni proračun Državne komisije za 2009. godinu bio je 6 milijuna 321 tisuću 183 kune. Iz navedenih podataka proizlazi da je Državna komisija Republiku Hrvatsku pod navodnicima koštala manje od 500000 kuna. Nadalje treba reći da je sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi protiv odluka Državne komisije moguće izjaviti upravnu tužbu Upravnom sudu Republike Hrvatske. Stranke postupka pred Državnom komisijom su protiv odluka Državne komisije doneseni u 2009. godini izjavile svega 74 upravne tužbe što u postotku iznosi 5,39%. Mali broj izjavljenih tužbi može ukazivati na činjenicu da su stranke u približno 95% slučajeva zadovoljne odlukom Državne komisije. Uvijek zanimljiv dio Izvješća Državne komisije onaj koji sadrži popis naručitelja koji imaju veći broj postupaka pred Državnom komisijom u kojima je utvrđeno kršenje zakonske odredbe u postupku javne nabave. Objavljivanje ovih podataka obveza je Državne komisije koja proizlazi iz članka 19. Zakona o Državnoj komisiji. Međutim, tu svakako treba uzeti u obzir da Državna komisija ovaj podatak može dati samo u odnosu na postupke nabave koji su bili predmet žalbenog postupka, te utoliko te podatke treba promatrati i u tom kontekstu. Sukladno odredbama članka 19. Zakona o Državnoj komisiji godišnje izvješće mora sadržavati i ocjenu stanja u pravnoj zaštiti i u javnoj nabavi općenito. Državna komisija može dati ocjenu samo temeljem prakse kao uzorka. Zakonodavstvo javne nabave koje se primjenjuje od siječnja 2008. godine znatno je doprinijelo razvoju sustava javne nabave, a ista su pravila dovoljno dugo u primjeni da su do sada već uočena područja koja je moguće dodatno unaprijediti. Npr. Zakon o javnoj nabavi poznaje određene institute koji su podnormirani ili nedovoljno jasno normirani. Potrebno je tako dodatno normirati materiju okvirnog sporazuma, budući da taj institut omogućuje odabir jednog ponuditelja na razdoblje od četiri godine, a uz određene uvjete i na duže razdoblje. Zatim potrebno je u praksi stvoriti podlogu za provođenje elektroničkih dražbi, pomoću kojih je moguće ostvariti znatne uštede, kao i poticati podnošenje ponuda u elektronskom obliku, jer Zakon o javnoj nabavi to omogućuje i predviđa. Nadalje na području pravne zaštite svakako treba razmotriti mogućnost korekcije iznosa koji se uplaćuje za vođenje žalbenog postupka, kako bi se demotivirali maliciozni žalitelji, ali pazeći pritom da se time ne destimulira sustav pravne zaštite. Cjelokupan zakonodavni okvir mora pratiti razvoj pravne stečevine, obzirom na status Republike Hrvatske u pristupnim pregovorima. Nadalje zakonodavstvo javne nabave često je povezano s posebnim propisima, vezanim za status stranaka, u postupcima javne nabave, ili za konkretan predmet nabave, pa se tako zadire u različite grane prava, u upravno pravo, prekršajno pravo, obvezno pravo, pravo društava, propise koje reguliraju područja osiguranja, medicinske proizvode, financijske tržište, područje graditeljstva, itd. Stoga je potrebno paziti na usklađenost tih propisa s propisima kojima je uređeno područje javne nabave. U cijelom sustavu pravne zaštite potrebno je dalje ulagati napore u cilju podizanja razine znanja sudionika postupka. Stalnom edukacijom se postiže i antikorupcijski učinak. Kao što je rečeno snažni antikorupcijski učinci u radu državne komisije postižu se objavljivanjem svih odluka u punom obliku na internetskim stranicama državne komisije. Antikorupcijski učinak se postiže i samom činjenicom osnivanja i funkcioniranja državne komisije, kao samostalnog i nezavisnog državnog tijela, koje pruža pravnu zaštitu i tako osigurava jačanje vladavine načela zakonitosti i sankcioniranje nezakonitog postupanja u javnoj nabavi. Ostvarivanje nadležnosti državne komisije je instrument borbe protiv korupcije, budući da ovo državno tijelo poništava postupke javne nabave, u kojima se utvrde uvjeti za poništenje nezakonitosti, te na taj način sprječavanja sklapanje štetnih ugovora financiranih iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne ili regionalne samouprave, odnosno i sredstava trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske. predstavlja kratak presjek izvješća o radu državne komisije u 2009. godini, a ono što na kraju svakako treba istaknuti je činjenica da je državna komisija zadržala kvalitetu svoga rada unatoč velikom povećanju opsega posla, i stagnaciji broja zaposlenih. Kako sam već navela svi zaposlenici državne komisije iznimno uspješno obavljaju svoj posao, ponovno ističem da se radi o malom broju ljudi, i vrlo važnom i osjetljivom poslu, stoga ovu priliku koristim zahvaliti svim zaposlenicima državne komisije na uspješnom radu u 2009. godini, na svim uloženim naporima, u ispunjavanju radnih zadataka i iznimno kvalitetno obavljenom poslu. hvala vam na pažnji. Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. Poštovana predsjednice državne komisije, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici. odmah na početku rekao bih u ime kluba Socijaldemokratske partije da ćemo glasovati za usvajanje ovog izvješća. Međutim odmah na početku isto da kažem, nije kriva državna komisija što ona nema alata da se suprotstavi zloupotrebama u javnoj nabavi. Naime pozicija državne komisije je da vodi postupak ocjene zakonitosti postupanja u procesu javne nabave. Ona po vlastitoj dužnosti ni ex lege, ni ex offo dakle po vlastitom htjenju ne može kontrolirati postupke javne nabave koji nisu došli njoj u djelokrug i nadležnost. Zato jeste njeno djelovanje ograničeno i to vrlo ograničeno. A ako se tome doda da je Vlada Republike Hrvatske svojim djelovanjem djelovanjem i nabavkom tipa FIMA Media kompromitirala i komisiju i javnu nabavu, onda bi valjalo dobro razmotriti poziciju komisije u procesu javne nabave i poziciju državne uprave koja kontrolira javnu nabavu. Komisija jeste nezavisna i od Vlade, i od uprave, ali dometi su joj ograničeni. I zato imamo prigovore iz Europske unije da nam postupak i javna nabava ne štima, pa se javnom nabavom više bavi državno odvjetništvo, sudovi i policija, nego državna uprava, i Komisija za kontrolu javne nabave. Još jednu valja ocjenu tome dodati, a to ja često govorim s ove govornice, odgovornost zastupnika iz Sabora je u tome vrlo velika. Sabor mogao bih reći sve što dođe od Vlade glasa bez kontrole i nadzora ili barem dužne kontrole i nadzora kako je to Ustavom predviđeno. Da smo bili kritičniji prema Vladi, ne bismo imali polovicu problema kojih danas imamo i u javnoj nabavi. Zašto je to važno? Evo primjera. Kad bismo imali tijelo koje brine o općem interesu u javnoj nabavi, koje je nezavisno od Vlade, i od Sabora, kao što imamo slučaj tijelo što je Pučki pravobranitelj, ima još tijela, i da po vlastitoj inicijativi ex offo i po zakonu može pokrenuti i provjeriti postupak javne nabave ja sam uvjeren da bismo imali danas pred Hrvatskim saborom provjereni rezultat kako je izvršena prodaja ili nabava u slučaju privatizacije "Sunčanog Hvara". Vi svi znate da je "Sunčani Hvar" privatiziran, a da nije bio donesen Zakon o javnom privatnom partnerstvu, da nije privatiziran po Zakonu o privatizaciji i da nije ni nabavljena sredstva po javnoj nabavi. Nitko o tom slučaju, moglo bi se reći i po službenoj dužnosti, ne može reći ništa. Još jedanput mogao bih reći bez krivnje i odgovornosti komisije operacija je uspjela, ali pacijent je na izdisaju. Komisija je zaista uredno obrazložila i podastrijela izvještaj o svojem poslu, o uspješnosti posla, postupka i koliko košta društvo i državu. Ali jesmo li to htjeli mi? Nismo mi htjeli da državu ne košta komisija nego smo htjeli da Državna komisija i državna uprava može u svakom slučaju kontrolirati postupak javne nabave je li zakon je li pošten i ima li štete u takvim postupcima, da li je ona u općem interesu provedena ili ne. Dakle, ne bih dužio. Ima nešto što je, što valja pohvaliti u ovom zakonu, da se kada već predmet da tako kažem dođe pred komisiju nije limitiran žalbom ili zahtjevom. Komisija onda kontrolira ukupni postupak i njegovu zakonitost. Ali, kad bismo još dali nekom tijelu da čuva opći interes po službenoj dužnosti i po zakonu onda bismo vjerojatno imali puno manje štete, manje prigovora i vjerojatno bi bio u dobroj mjeri otklonjen razlog odbijanja da se završe pregovori u Poglavlju 23. sa EU. Mi u klubu SDP-a smo već nekoliko puta razgovarali o postupku javne nabave i zaštiti općih interesa i dosad smo predlagali da se promijeni pozicija i komisije, posebno Državne uprave za kontrolu postupaka javne nabave. Da ne dužimo, izvještaj ćemo prihvatiti, ali naravno za mila Boga pa nismo zadovoljni kako se odvija javna nabava i koliko ima sumnji, dakle službenih sumnji u postupak javne nabave koja ne samo u materijalnom smislu nego i u političkom i u državnom smislu šteti poziciji RH. Vodimo brigu o tome, nemojmo stati. Na Vladi je prijedlog da zaštiti taj postupak postupak jer je Vlada odgovorna za rad Državne uprave za kontrolu postupka javne nabave. A mi moramo natjerati Vladu da nam barem da Izvještaj o radu tog tijela. Hvala vam lijepa. Hvala. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana predsjednice sa suradnicima, kolegice i kolege. Klub zastupnika HDZ-a podržat će godišnje Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2009. godinu. Ocjenjujemo da je ono napravljeno dobro, da je stručno prezentirana materija i obrazložena problematika izvješća i također dobro sistematizirano po tematskim cjelinama. Predočeni su relevantni usporedbeni pokazatelji. Na kraju je dana ocjena stanja u pravnoj zaštiti u javnoj nabavi. Samo da se ukratko podsjetimo da je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje po žalbama u postupcima javne nabave, davanje koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva. Dakle, ona odlučuje o tijeku postupaka javne nabave prije potpisivanja Ugovora o sklapanju poslova čime ona djeluje preventivno u okviru svojih nadležnosti. Moramo posebno podvući da Državna komisija odlučuje u žalbenom postupku o zakonitosti postupaka

odnosno nas zapravo sprečava nastajanje potencijalnog koruptivnog djelovanja stranaka u postupku javne nabave. Upravo u tom se i ogleda njezino najsnažnije antikorupcijsko djelovanje koje povratno ima višestruke korisne učinke. U tom kontekstu valja posebno istaknuti da je Državna komisija u cijelosti uspjela svoje mjere zadane Strategijom suzbijanja korupcije koje je usvojio Hrvatski sabor i akcijskim planom uz Strategiju suzbijanja korupcije koju je donijela Vlada Republike Hrvatske. Ono što svakako treba naglasiti o radu Državne komisije da je njezina transparentnost i javnost na iznimno visokoj razini. Naime, svaka odluka koju ona donese u žalbenom postupku objavljuje se u punom obliku na službenim internetskim stranicama. Na istom mjestu vidljiv je upisnik predmeta upravnog postupka sa podacima o svim uloženim žalbama te podacima o naručitelju, žalitelju, vrijednosti i predmetima nabave kao i vrsti odluke koja je donesena u konkretnom postupku. Podaci na ovim stranicama ažuriraju se dnevno što je vrlo značajno i znači da su oni uvijek aktualni, a tome treba i dalje težiti. U sklopu generalne ocjene rada Državne komisije moramo nešto reći i o novom zakonodavstvu javne nabave te o pregovorima u Poglavlju – Javna nabava u svezi usklađivanja s EU. Novo Novo zakonodavstvo javne nabave znatno je doprinijelo i razvoju sustava javne nabave. Tako se od siječnja 2009. godine primjenjuje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi te Zakon o koncesijama, a tijekom godine doneseno je i više podzakonskih akata, 10 uredbi i jedan pravilnik kojima se uređuje područje javne nabave. Što se tiče pregovora s EU na području javne nabave oni su formalno otvoreni 19. prosinca 2008. godine, utvrđena su zajednička stajališta i mjerila za zatvaranje poglavlja koja se odnose na prilagodbu nacionalnog zakonodavnog okvira s pravnom stečevinom EU. U tom pravcu utvrđeni su postupci za postizanje pune funkcionalnosti nadležnih tijela na svim razinama, i državnoj i regionalnoj i lokalnoj te osiguranje valjane primjene i provedbe primjene i provedbe potrebitih aktivnosti za ispunjenje utvrđenih mjerila i postupaka. I treba reći da je u lipnju ove godine da je Poglavlje 5. – Javna nabava i privremeno zatvoreno. Svjesni smo činjenice da je zakonodavstvo javne nabave iznimno složeno i da je strogo normiran žalbeni postupak te da je potrebno i vrijeme i edukacija svih subjekata za upoznavanjem s pravilima postupaka javne nabave. Vidljivo je da je tijekom prošle godine održano dosta seminara i edukacija sudionika postupaka i uloženo puno truda u podizanje razine profesionalnosti u javnoj nabavi. Posebno treba istaknuti brojne oblike edukacije uprave za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva a posebno za zaposlenike državne komisije. Sigurno da rezultati podizanje razine znanja među žaliteljima zahvaljujući ovim edukacijama, doveli su do spoznaje o njihovim pravima i mogućnostima pravne zaštite. To se odrazilo po nama i na broj zaprimljenih predmeta u žalbenom postupku koji je u 2009. godini porastao za 39,41% u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje broja predmeta nije negativno utjecalo na rješavanje predmeta što potvrđuje gotovo 90% riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta. To neminovno ukazuje i na porast povjerenja koje stranke imaju u rad državne komisije. U Klubu zastupnika HDZ-a podržavamo i preporuke koje je državna komisija predložila za razvoj i unapređenje sustava javne nabave. Nemamo primjedbe na godišnje izvješće i podržat ćemo godišnje izvješće. (HDZ)** Hvala. U ime kluba HNS-a i HSU-a gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo. Gospođo predsjednice državne komisije sa suradnicima, gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege.

kvalitetno i jezgrovito i što treba posebno naglasiti u svojim preporukama uglavnom gotovo isto kao što je to bilo prethodno izvješće kada smo govorili o izvješću za 2008. godinu. U ključnim elementima gotovo isto. Kada govorim o ključnim elementima govorim upravo o onim preporukama koje su nama u Hrvatskom saboru kolegice i kolege iz Državne komisije rekli svoj stav svoje razmišljanje temeljem iskustva, što treba mijenjati, što nije dobro koji su problemi i kako poboljšati učinkovitost. U međuvremenu nije se dogodilo ništa. Gotovo ništa. Rekli su vrlo jasno nema nas dosta, treba povećati broj zaposlenih, ispod smo utvrđene sistematizacije, međutim i dalje se ne dešava ništa. Tko predlaže članove ove komisije? Vlada Republike Hrvatske. Zašto Vlada Republike Hrvatske nije predložila, zašto Vlada Republike Hrvatske nije pokrenula postupak u predlaganju predlaganju ili bolje rečeno osposobljavanju Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave prema preporukama i zaključcima koje smo donosili prilikom prihvaćanja prošlog izvješća. Očito da Vlada Republike Hrvatske ima razloga zašto to nije napravila. Ponavljam opet piše isto. Samo područje javne nabave čitam iz ocjene stanja o javnoj nabavi. "Područje javne nabave je izuzetno važno za cjelokupno društvo i predstavlja skup postupaka pomoću kojeg se nabavljaju robe, radovi i usluge neophodne za nesmetano funkcioniranje države na središnjoj i lokalnoj razini u najširem smislu kao i trgovačka društva u vlasništvu ili u drugoj svezi s državom. Krajnji korisnici svakog predmeta nabave posredno i neposredno moraju biti građani." I kada govorimo o javnoj nabavi koja je u 2009. bila otprilike na razini od 40 milijardi kuna. Koja egzaktna saznanja imam? Ona koja čitamo iz dnevnog tiska. Poistovjećivati javnu ukupnu javnu nabavu sa ovim izvješćem mislim da je kao što smo to komentirali jutros, da je smokvin list. Poistovjećivati kompletnu javnu nabavu sa ovim izvješćem je čisti smokvin list. Jer ovo izvješće ovo izvješće govori o 7,8 milijardi prekontroliranih javnih nabava, s tim da tih 7,8 ne mora znači ... /Govorni udaljen od mikrofona, ne čuje se./ .. taj iznos je daleko niži. Koliko daleko to mi ne znamo. A ukupna javna nabava je otprilike 40 milijardi. Prema tome, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u okvirima kojima je omogućila Vlada Republike Hrvatske ne Hrvatski sabor, nego Vlada Republike Hrvatske je izuzetno i kvalitetno odradila svoj posao i potpuno odgovorno. I u ovom izvješću i prošlom izvješću je dala presjek stanja i dala preporuke. Međutim, što smo mi od tih preporuka usvojili? Ili što se desilo? Da li se nešto pokrenulo? Da li se nešto pomaknulo osim ponavljam onoga što čitam iz dnevnog tiska zahvaljujući prije svega istraživačkom novinarstvu i jednoj snažnoj aktivnosti institucija država kao što se to popularno u zadnje vrijeme naziva. Komisija za kontrolu javne nabave radi isključivo temeljem žalbi. Nema mogućnosti samostalno se uključivati u kontrolu postupaka javne nabave, nema.

jer mi smo predlagali u ime kluba upravo da izmjenama Zakona o javnoj nabavi da se ovlasti KOmisija za kontrolu javne nabave da može u svakom trenutku temeljem nekog plana nije važno, ali temeljem nekog plana, temeljem informacije, temeljem sumnji, temeljem prijave ući u kontrolu postupaka javne nabave. Međutim, rečeno nam je to nije zadatak komisije, to je za to institucije države čiji je to zadatak. I naš prijedlog nije prošao. A sada naše pitanje i prema Državnom odvjetništvu i prema Državnoj reviziji ne za kompletnu javnu nabavu, samo za ovaj segment kojega je kontrolirala komisija. Ponavljam, to je svega 5,5% ukupnih javnih nabava. Da li je pokrenut koji postupak, ako je, koji? Da li mi u Hrvatskom saboru imamo tu informaciju, da li javnost ima tu informaciju? Ponavljam, i od strane Državne revizije i od strane Državnog odvjetništva. Drugo,

Kako funkcionira uopće taj sustav, u kojem vremenu Upravni sud donosi odluke? U kojoj mjeri Upravni sud svojom efikasnošću poboljšava čitav protok javne nabave? Jer normalno, u trenutku do konačnosti rješenja žalbe čitav postupke javne nabave je blokiran. Poznavajući iz nekih drugih primjera gdje i osobnog iskustva imam, mislim da Upravni sud je tu jedna od ozbiljnih kočnica u brzini efikasnosti čitavog sustava. O tome doduše možda mi u klubu Hrvatske narodne stranke - Hrvatske stranke umirovljenika i griješimo, ali iščitavajući ovo izvješće mislim da je u tom smislu i dana jedna naznaka od strane komisije, u smislu usporavanja čitavog sustava zbog drugostupanjskog organa u postupku kontrole javne nabave. I konačno, koja je uloga koja je uloga i Uprave za sustav javne nabave u Ministarstvu gospodarstva. Iz ovog izvješća to nije vidljivo. Da li smo mi u Hrvatskom saboru uopće dobili kakve informacije o toj upravi? Kako i na koji način se preklapaju, da li se negdje, da Kad smo raspravljali o izvješću za 2008. godinu moje pitanje je bilo upravo toj upravi koliko je optužnih prijedloga podnijelo nadležnom prekršajnom sudu budući da je to u njezinoj nadležnosti, jer Komisija za kontrolu javne nabave obavještava o svom nalazu i tu upravu. Da li se tu nešto desilo ili da li se nešto dešava? Prema tome vrlo jasno i glasno, ovo izvješće je kvalitetno, napredak je vidljiv, činjenica je da 50% svih koji su podnijeli žalbe imali su razloga za žalbe, to je činjenica. Potreba i strah za nepodnošenje žalbe iz poznatih razloga, da ih ne ponavljamo, poznato je svima nama, vrlo vjerojatno zbog ukupne krize i …/Ne razumije se./… Ali kakva nam je efikasnost javne nabave, da li smo stvorili u državi sustav za kontrolu ukupne javne nabave, da li smo stvorili sustav koji vodi računa o sredstvima poreznih obveznika i koja je uloga i koja pozicija svih nas u ovom Hrvatskom saboru kad govorimo o tom segmentu, mislim da nije mala. I da li imamo snage konačno o tome progovoriti i naći zajednički stav kako i na koji način razriješiti tu rak-ranu, tu metastazu u ukupnom korupcijom segmentu koji je prisutan i zbog kojeg svi mi imamo problema. Prilikom rasprave o izvješću za 2008. godinu, jedan primjer iz jedne županije gdje je nakon poništenog natječaja ponovljen natječaj, poništen je natječaj od strane naručitelja ne komisije, na ponovljeni natječaj ugrađena je dodatna stavka, a to je dokaz o solventnosti od minimum 5 milijuna dobiti u prethodnoj godini. Činjenica je da je natječaj raspisalo raspisalo javno poduzeće, činjenica je da je te poslove nakon svih tih slaloma dobila tvrtka koja je dokazala svoju solventnost od 5 milijuna dobiti u prethodnoj godini, slučajno je ta tvrtka i vlasnik te tvrtke i tajnik jedne političke stranke. I prije godinu sam rekao, spreman sam dati ime i prezime i tvrtku i slučaj, međutim u tih godinu dana nitko me ništa nije pitao. Dal će me pitati, ja sam spreman i dalje reći. Ali govorim kao primjer kakva nam je javna nabava i govorim kao primjer nešto što svi znamo, svima nam je poznato i u ovom ukupnom segmentu u ime kluba Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika podrška članovima Državne komisije koja radi u otežanim uvjetima. Da li je to slučajno ili ne, o tom potom, ali mislim da nije slučajno. I ajmo s tom javnom nabavom raščistiti i ne zadovoljit se sa jednim izvješćem koje je vrlo korektno, koje je vrlo kvalitetno, ali ponavljam koje je samo smokvin list na ukupnim nepodopštinama koje se zovu javna nabava. Hvala. Klub zastupnika HSS-a, gospodin zastupnik Boris Klemenić. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Gospođo predsjednice Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Kolegice i kolege. Kao i protekle, prošle godine Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave možemo reći da je više nego savršeno. U njemu su osim podataka statističke prirode izneseni i drugi pokazatelji bitni za stvaranje slike o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave među kojima treba posebno istaknuti informaciju o antikorupcijskom djelovanju Državne komisije, te ocjenu stanja u javnoj nabavi što ukazuje da Državna komisija ne samo da rješava žalbe u području javne nabave već i detektira eventualne probleme, te isto tako daje i preporuke kako te probleme riješiti. U Izvješću je istaknuto da je tijekom 2009. godine došlo do nastavka trenda povećanja broja žalbenih predmeta u odnosu na prethodnu godinu. Čuli smo i u samom ovom izvješću i usmenom dijelu da je to preko 100 i više posto. Očito je više razloga koji su doveli do povećanja broja uloženih žalbi na postupke javnih nabava, najvažniji od njih predstavlja donošenje novog Zakona o javnoj nabavi koji proširuje aktivnu legitimaciju i omogućuje ulaganje žalbi u više faza tijekom postupka javne nabave. To su razlozi kojima se može obrazložiti porast broja predmeta iz 2008. godine. U 2009. godini nije bilo donošenja niti stupanja na snagu novih propisa kojima bi se utjecalo na proširenje aktivne legitimacije ili na broj faza na koje se može izjavljivati žalba. Za pretpostaviti je da se razlozi nastavka porasta broja žalbi nalaze u podizanju razine znanja među žaliteljima, o njihovim pravima u postupcima pravne zaštite u javnoj nabavi ali isto tako mogući je razlog daljnjeg povećanja broja žalbi može se naći moguće i u momentalnom stanju obilježenom krizom u gospodarstvu, s obzirom da smo svjesni da i mišljenja smo da privatni sektor u vrijeme otežanih gospodarskih prilika jednostavno poduzima apsolutno sve raspoložive mjere za dobivanje određenog posla, a to između ostalog uključuje i izjavljivanje žalbi u postupcima javne nabave za koje žalitelji smatraju da nisu valjano provedeni. Isto tako konstantan porast broja žalbi svakako ukazuje na povjerenje koje stranke postupka imaju u rad ove Državne komisije. Smatramo korisnim istaknuti i najčešće razloge usvajanja žalbi u postupcima pred Državnom komisijom. Ja ću ih ovdje navesti samo nekoliko. Kao na primjer pogrešna primjena prava utvrđena zakonom i dokumentacijom za nadmetanje, zabrana podnošenja zajedničkih ponuda, odnosno ograničenja prava podnošenja zajedničkih ponuda, favoriziranje određenog ponuditelja ili proizvođača kroz opis predmetne nabave ili uvjete za dokazivanje sposobnosti itd. da ne nabrajam sve ostalo. Državna komisija dalje u svom Izvješću ističe da u svojoj praksi uočava određena problematična područja, odnosno područja koja zahtijevaju dodatne legislativne zahvate. Naime, Zakonom o javnoj nabavi određeni instituti su podnormirani i nedovoljno jasno normirani. Primjerice, potrebno je dodatno normirati materiju okvirnog sporazuma budući da isti institut u Zakonu o javnoj nabavi reguliran sa svega tri odredbe, a radi se o načinu nabave kojim je moguće odabrati jednog ponuditelja na razdoblje do četiri godine, a uz određene uvjete i na duže razdoblje. Isto tako, potrebno je u praksi stvoriti podlogu za provođenje elektroničkih dražbi pomoću kojih je moguće ostvariti znatne uštede kao i poticati podnošenje ponuda u elektronskom obliku jer Zakon o javnoj nabavi iste i predviđa. Svakako cjelokupan zakonodavni okvir prati razvoj pravne stečevine obzirom na Statut Republike Hrvatske u pristupnim pregovorima. Zakonodavstvo javne nabave često je povezano sa posebnim propisima vezanim za status stranaka u postupcima javne nabave ili za konkretan predmet nabave i tome slično. Propisi kojima je uređeno područje javne nabave povezano je i s propisima kojima je uređen upravni postupak s propisima s područja prava društva, obaveznog prava, prekršajnog prava itd. Potrebno je stoga paziti na usklađenost istih propisa s propisima kojima je uređeno područje javne nabave. Nadalje, broj žalbi podnesenih Državnoj komisiji s obzirom da je u stalnom porastu postupak kontrole javne nabave u nadležnosti Državne komisije aktivira se tek na inicijativu, a to smo danas već čuli samog žalitelja. Ipak radi minimalizacije mogućnosti malicioznih žalbi valja razmisliti o mogućnosti promjene iznosa naknada za vođenje žalbenog postupka. U ovom Izvješću dobili smo i financijsko izvješće, odnosno prihod državnog proračuna. Treba razmotriti i mogućnost da se radi fleksibilnosti iznosi naknada urede uredbom, a ne zakonom. Isto tako, potrebno je dodatno urediti pravila žalbenog postupka vezano za rješavanje žalbi na području dodjele koncesija i odabira privatnog partnera u javno-privatnom partnerstvu budući da ta područja imaju svoje specifičnosti u odnosu na klasičnu javnu nabavu, a sadašnja rješenja su jedinstvena za sva tri područja. U ovom Izvješću se također ističe potreba obraćanja pažnje na područje izvršavanja Ugovora o javnoj nabavi obzirom da se radi o području koje je potrebno urediti, učiniti transparentnim te dostupnim kontroli unutar sustava javne nabave, a sve sukladno relevantnim izvorima europskog prava. Zakonodavstvo javne nabave je izuzetno složeno, ali ima i izravnu vezu sa drugim pravnim područjima. Naime, zakonodavstvo javne nabave povezano je sa upravnim, obveznim, prekršajnim pravom, pravom društava i drugim granama prava. Potrebno je stoga sustavno raditi na usaglašavanju propisa budući da kolizija istih ima za posljedicu poteškoće u praksi, pravne praznine, te pravnu nesigurnost. prije nego što kažem da će, a Klub zastupnika HSS-a će podržati ovo Izvješće upravo zbog prakse i zbog onih koji rade u jedinicama lokalne i područne samouprave, a takvih ima u Republici Hrvatskoj šestotinjak u ovom Izvješću vidimo da je prosječno potrebno gotovo 43 dana za rješavanje pojedinih žalbi. Po mojim, odnosno našim saznanjima neke neke žalbe se rješavaju i do tri mjeseca i mislimo da je nedopustivo da toliko dugo traje rješavanje žalbi bez obzira o kojem iznosu se radilo. Ali isto tako da ovo ne bude protumačeno kao pritisak na Državnu Državnu komisiju, jer mislim da je svima u interesu da nema korupcije ali vjerujte mi da je načelnicima i gradonačelnicima itekako u interesu da im se žalbe odnosno bez obzira na rješenje pozitivno ili negativno što prije Svi oni koji su radili u jedinicama lokalne samouprave znaju što znači mjesec, dva ili tri od donošenja proračuna, raspisivanja javne nabave, žalbe i na koncu utroška sredstava koje treba napraviti u toj istoj proračunskoj godini. Da li je za to sve skupa potrebno novi broj ljudi koji smo vidjeli iz ovog Izvješća da sama sistematizacija nije popunjena. Da li su potrebna određena sredstva, no eto uz podršku ovom izvješću zamolba da rokovi budu što je moguće kraći, ponavljam bez pritiska prema državnoj komisiji. Hvala lijepa. Hvala lijepo kolega zastupniče. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. A prvi se prijavio uvaženi kolega zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite kolega Lesar. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Raspravu o ovom izvješću započet ću s konstatacijom iz prethodnog ono što tamo nisam našao, a u ovom izvješću je praktički na samom kraju, i ono što me raduje da je državna komisija svoj izvještaj završila i sa određenim da bi neka poboljšanja u sustavu javne nabave trebao izvršiti i Sabor. Dakle konstatirano je da u Zakonu o javnoj nabavi nije dovoljno razrađeno materija okvirnog sporazuma, svega tri odredbe sugeriraju podzakonskim propisom ili dopunom zakona, i to jasnije regulirati, radi se o procesu javne nabave kada se ona može ugovarati na četiri godine, a iznimno čak i na duži period od četiri godine. I to je dobro da na to upozoravate, i želim vjerovati da je netko u Vladi pročitao ovo izvješće i shvatio vaše upozorenje potrebe dodatnog normiranja tako važnog segmenta, ako ste vi uočili da nešto do sada u zakonu nije dobro, naročito zbog ozbiljnosti situacije, jer kad se nešto ugovara na četiri ili ne daj Bože više godina, naravno da možemo uvijek sumnjati da se radi o čistom poslu, ili biti uvjereni u tom, ali i sumnjati da se radi o mogućoj korupciji, jer svaki postupak javne nabave je točka korupcijskog rizika, taman da ga provode anđeli. Mi doduše u izvještaju, kad obrazlažete broj prigovora, žalbi, blago tvrdite da nije nužno sve korupcija, da može biti i neznanje, pogrešaka u postupku, pa ste vi prisiljeni prihvatiti žalbu i, ili poništiti postupak, odnosno svojim rješenjem intervenirati. E sad što ako Vlada recimo u roku 4, 5, 6 mjeseci ne reagira ovo vaše upozorenje? Je li moramo mi pisati taj prijedlog zakona, ili proširiti, odnosno zakonske odredbe. To bi bilo dobro da se ubuduće odgovorni ljudi u Vladi ozbiljnije čitaju ova izvješća, jer o mišljenju Vlade o ovom izvješću nisam našao rečenicu pročitali smo što komisija predlaže i preuzimamo obavezu da će to Vlada dopunom zakona ili podzakonskim propisom riješiti do Božića ove godine. Da je takva rečenica o mišljenju Vlade napisana, ovo ja ne bi trebao govoriti. Ali kad sam se već zadržao na ovom okvirnom sporazumu, kao mogućoj …/Ne razumije se./… korupcijskog rizika, dati ću vam dva primjera gdje očito dolazi do kršenja kompletnog sustava javne nabave i korupcija, a vi ćete biti bespomoćni. Jedna državna tvrtka raspisala je javni natječaj za polaganje je 67 kilometara optičkog kabla, ali je uvjet u natječaju bio da izvođač mora imati 55 kilometara bakrenog kabla, koji je najstarija i najzastarjelija tehnologija i više uopće nitko ne koristi. I začudo božje samo jedan ponuditelj u Hrvatskoj je imao 55 kilometara bakrenog kabla, kojega je doduše kupio sa skladišta tvrtke koja je raspisala natječaj, je već bio otpisana vrijednost, bačen, ne treba više, i stajao je na lageru, i samo on je imao uvjete da dobije posao za polaganje tog optičkog kabla. Nitko drugi ga nije mogao nigdje kupiti, jer više na tržištu ne postoji. I natječaj je prošao legalno. To što je ta firma ponovno otkupila taj bakreni kabel kojega je njemu prije prodala, to je sad druga stvar. I dalje stoji na skladištu, i nikad ga neće trebati, a ne usude se ga prodati u stari bakar, na otpad, jer bi valjda bilo se ustanovilo o čemu se radi. Ta ista firma je raspisala natječaj za veliku količinu ventilatora, tehnička specifikacija, sve super, ali jedan od uvjeta je bio da ponuditelj prihvaća rok fakturiranja 300 dana, a plaćanje 40 dana od dana fakturiranja. I samo jedan ponuditelj je dao takvu ponudu, nitko drugi to nije mogao prihvatiti naravno, s obzirom da cijena nije bila jedini kriterij, kupljeni su najskuplji ventilatori, od svih ponuda koje su bile. Mislim da nitko u povijesti Hrvatske tako skupe ventilatore nije kupio. Ali bilo je sukladno natječajnom …/Ne razumije se./… Samo jedan ponuditelj je prihvatio 300 dana nefakturiranja. Što s takvim manipulacijama? Ta firma je državno vlasništvo, u velikim gubicima, poteškoćama, pred krahom, sve i svašta. I godišnje je država u tu firmu upucava čini mi se da je milijardu 800 zadnji podatak. vam je sve staro 6 mjeseci što sam vam sad ispričao. Tisuću 422 žalbena predmeta vrijednosti 7 milijardi 300 milijuna ako sam dobro iščitao vaš izvještaj. Značajan novac. Nisam našao podatak koliko je u 2009. bilo ukupna javna nabava u Hrvatskoj, 54, ovo je na negdje oko 15%? Nije? Oko 15%. Kada je zakonodavno rješenje bilo u Saboru, inzistirao sam da u vašem izvješću uvijek navodite ovo što ste dali, popis onih koji su vodili proces javne nabave, i u kojem ste imali veći broj žalbi, i koje su prihvaćene. I sada ste dali ovdje popis onih gdje je bilo četiri i više žalbi, što je jako dobro da ste nam dali, ali nema ono što je strašno bitno, dakle dali ste broj predmeta i broj usvojenih žalbi, što jeste jedan pokazatelj, ali koliko je vrijednost javnih nabava u pojedinom subjektu? Naime može se desiti da netko ima 70% usvojenih žalbi od vaše ili poništenja postupaka, ali da je ukupna vrijednost te nabave milijun kuna. A s druge strane netko može imati 3 žalbe koje ste vi usvojili i vratili na početak, ali je vrijednost milijardu kuna. Ako me razumijete što vas pitam. Zato bi ljubazno molio ovaj podatak je točan, koristan, ali ako … i vrijednost predmeta u kojim su žalbe usvojene nećemo vidjeti i moći procijeniti da li se radi o neznanju ili korupciji. I završavam sljedećim, da li netko zna u ovoj dvorani ili u ovoj državi, kakva je sudbina odgovornih u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje gdje od 4 žalbe 4 su usvojene, 100%. Neznanje? Kakva je sudbina odgovornih na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 60% usvojenih žalbi? Kakva je sudbina zaposlenih i odgovornih u HEP-u operatoru distribucijskog sustava 60%? Zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar 63%, HEP operator Split 63%, Ministarstvo poljoprivrede 63% i da sad dalje ne nabrajam, 63% da, da dalje ne nabrajam. Je li moguće da je netko uvjeren da u svim tim slučajevima nije bilo uopće sumnje na korupciju nego čisto neznanje gdje Državna komisija poništava, odnosno prihvaća tako veliki broj žalbi? Ja sad opet mogu tvrditi da se radi o ozbiljnom problemu jer ne znam vrijednost tih javnih nabava gdje su usvojene žalbe. Kako to da u Vladi svi govore da je nulta tolerancija na korupciju, vi dostavite izvještaj, a ove firme koje sam sad čitao i još neke kad bi ih pročitao 5 godina uzastopno su u Izvješću od Državne komisije? 5 godina! Ima nekih novih, vidio sam, lumena. Nikad nitko nikoga tamo nije pitao dobro pa zar zaista nikoga nemate da provodi postupak javne nabave sukladno zakonu? Ajde godinu dana, dvije, ali pet godina ne znaju poštivati zakon. Ili bi tamo trebalo otići Karamarkovi ljudi. To je ono na čemu uvijek inzistiram i tako dugo dok vaš izvještaj neće biti korišten za takve stvari. Bilo bi dobro iduće godine samo napišite jednu rečenicu – komisija postoji, komisija radi i živi smo. Najprije imamo jednu repliku. Uvažena kolegica Ana Lovrin, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Lesar evo vrlo ste detaljno opisali ove manipulacije u nekoj državnoj tvrtki o metrima bakrene žice, kako je to išlo. To su zaista gadne manipulacije, vjerojatno kad ste tako detaljno opisali znate i ime te firme. Pa vas ja samo pitam da li ste možda podnijeli kaznenu prijavu jer ja iz opisa vašega vidim i opis bića nekoliko kaznenih djela koja bi išla iz toga pa pitam da li ste podnijeli možda kaznenu prijavu kada imate svaka saznanja jer tamo bi bilo pravo mjesto da se to prouči ili ste prijavili možda USKOK-u ovaj slučaj?

oko 19,30, a nisam tako spretan, sposoban kao vi da u tako kratkom vremenu napišem kaznene prijave. Ja jesam dosta kaznenih prijava pisao našem Državnom odvjetništvu pa su mi ih vraćali na doradu, trebao bi završiti Pravni fakultet da bi napisao kaznenu prijavu da bi bila dostatna za uporabu. Ali, ja želim vjerovati da je ovo netko čuo što sam sad govorio, da ćemo od tijela progona i istrage netko pitati pa ću im ja rado odgovoriti gdje je to bilo. Da ne trošimo papir, urudžbeni, takse pa onda te sazivaju, pozivaju na saslušanje. Evo, nek me netko pita ja ću mu rado reći. Hvala. Hrvatske željeznice. **Friščić, Josip (HSS)** Idemo dalje sa raspravom. Uvažena kolegica Nadica Jelaš. Izvolite kolegice. Poštovani potpredsjedniče, predsjednice Državne komisije, kolegice i kolege. Javna nabava je područje gdje se okreće ogroman novac. U 2009. kroz sustav javne nabave utrošeno je 39,5 milijardi kuna. U 2008. 40 milijardi. Već zbog same te činjenice javna nabava je itekako plodno tlo za nezakonito postupanje i za korupciju. Državna komisija prekontrolirala je postupke javne nabave u vrijednosti od 7,4 milijarde kuna, dakle praktički svaka peta kuna angažirana u postupcima javne nabave tijekom 2009. godine bila je predmetom kontrole Državne komisije. Postavlja se pitanje da li je svaka ta peta kuna bila potencijalno koruptivna? Iz izvješća komisije vidljivo je da je tijekom 2009. broj uloženih žalbi na postupke javnih nabava povećan čak za 39% u odnosu na 2008. s tim da se u 2008. dogodila jedna prava eksplozija broja žalbenih postupaka od preko 62% u odnosu na bazu, dakle u odnosu na 2007. godinu. Jednom riječju broj zaprimljenih u posljednjih 2 godine udvostručen je. Sigurno je da je jedan od razloga visokog rasta broja žalbi sve bolje poznavanje Zakona o javnoj nabavi, odnosno žalitelji sve bolje poznaju postupke pravne zaštite u javnoj nabavi. Tome u prilog govore i podaci iz izvješća koje je pred nama. U 2009. odbačeno je svega 10% žalbi prema 15% koliko je odbačeno godinu dana ranije dok je istovremeno broj usvojenih žalbi povećan s 36% u 2008. na čak 47% u 2009. godini. Međutim, isto tako je sigurno da porast broja žalbi ukazuje na svu složenost situacije u kojoj posluju gospodarski subjekti. On pokazuje koliko grčevito se poduzetnici bore za posao, ja bih rekla doslovno za svoj dio kolača, za svoj plijen na tržištu na kojem poslova ima sve manje. Nažalost, zbog tog velikog priljeva novih predmeta u 2009. su kulminirali i određeni kadrovski problemi u komisiji. Uslijed velikog opterećenja stručni ljudi raskidaju ugovor sa Državnom komisijom, dolaze novi ljudi kojima pak treba određeno vrijeme prilagodbe dok ne postignu punu funkcionalnost, povećavaju se i bolovanja i o tome govore. Naravno da je sve to imalo negativnog odraza na efikasnost državne komisije što potvrđuju podaci iz ovoga izvješća. Od ukupno tisuću 534 predmeta koje je u 2009. komisija imala u postupku kontrole, njih 160 praktički 160 praktički svaki 10 ostao je ne riješen. Istina jedan broj njih i zbog toga što predmeti nisu bili kompletirani. Osim toga žalitelji na terenu primjećuju u posljednje vrijeme sve više da komisija više ne odgovara u zakonom predviđenom roku od 15 dana, dakle da unatoč maksimalnom zalaganju svih svojih ljudi više nije naprosto u stanju ispoštovati taj rok. Rješenja se čekaju sada već i po nekoliko mjeseci ako se nastavi ovaj trend produžavanja roka u kojem će se rješavati predmeti neminovno će se postaviti pitanje svrsishodnosti vođenja žalbenog postupka pred komisijom obzirom upravo na prirodu postupaka javne nabave. Ovaj problem nedostatnog broja stručnih savjetnika komisije prepoznala je i Europska komisija i navela ga je u svom izvješću o napretku za 2009. godinu. I zato je dobro da se u državnom proračunu za 2010. državnoj komisija odobrena dodatna sredstva za zapošljavanje 6 novih stručnih savjetnika te dvije osobe zadužene za administrativne poslove, a odobrena su i sredstva za osiguranje većeg poslovnog prostora. Ne znamo da li je nešto od toga realizirano. Kada već govorim o resursima kojima komisija raspolaže u obavljanju svog posla, treba reći da je odobreni proračun komisije za 2009. iznosio 6,3 milijuna kuna, a da je istodobno kroz novčane naknade za pokretanje žalbenog postupka, komisija namaknula u državni proračun 5,8 milijuna kuna + sto tisuća kuna od plaćenih upravnih pristojbi. Očito dakle da se i preko 90% proračuna praktički komisija osigurava sama. I to je sa aspekta državnog proračuna prihvatljivo i dobro. Komisija razmišlja čuli smo, čak i o povećanju naknada koje bi primarno imalo za cilj destimuliranje neosnovanih odnosno malicioznih žalbi. Međutim, ako se ova priča gleda s aspekta žalitelja, situacija je potpuno oprečna. Žalitelji sa terena prigovaraju da su naknade već sada previsoke i da je njihova visina jedan od glavnih razloga nepodnošenja žalbi. Osim na visinu žalitelji se žale i na činjenicu da komisija žalbu neće ni uzeti na razmatranje ako joj nije uplaćena novčana naknada. Usporedimo li ovakvo postupanje državne komisije primjerice s postupanjem sudova, onda vidimo da sudovi doista ne uvjetuju svoje postupanje uplatom predujma. Vezano za visinu naknade postavljam jedno pitanje. Dakle, ne bi li se one mogle smanjiti makar samo privremeno kao antirecesijska mjera koja bi i pomogla poduzetnicima, a i pravnu zaštitu protiv korupcije učinila i jeftinijom i dostupnijom. Još nekoliko riječi o primjedbama žalitelja s terena. primjećuju da su rješenja državne komisije nedovoljno obrazložena, da se isti žalbeni razlozi u različitom kontekstu različito ocjenjuju. Jednom riječju da rješenjima komisija ne stvara dobru praksu kroz koju bi žalitelji mogli naučiti na što se mogu žaliti, a na što ne. I na kraju, žalitelji na terenu ističu potrebu dorade Zakona o javnoj nabavi, jer su određeni instituta zakona podnormirani ili nedovoljno jasno normirani i stvaraju dosta problema u praksi. Zakonodavstvo javne nabave je zasigurno ćemo se složiti s jedne strane izuzetno složeno, s druge strane ono nema dužu tradiciju i zaista je teško sastaviti dobru dokumentaciju za nadmetanje temeljem aktualnog Zakona o javnoj nabavi. Iz izvješća se može zaključiti da su iskustva same državne komisije na tragu toga da je dorada zakona potrebna prije svega u smislu njegovog usuglašavanja s propisima upravnog, obveznog, prekršajnog prekršajnog prava i prava trgovačkih društva, jer postojeća kolizija među tim propisima ima za posljedicu i poteškoće u primjeni i pravnu nesigurnost i naravno otvara dodatni prostor za korupciju. Na kraju bih se osvrnula na primjedbu državne komisije da je zakonski rok za podnošenje godišnjeg izvješća Hrvatskom saboru prekratak. Riječ je naime o datumu 31. ožujka. Složila bih se s tom primjedbom pogotovo u kontekstu činjenice da ga državna komisija eto mora napraviti do konca ožujka, a da mi raspravljamo o njemu evo početkom mjeseca studenoga dakle sa 7 mjeseci zakašnjenja. Hvala lijepo. Dalje se za raspravu prijavio uvaženi kolega Deneš Šoja. Izvolite kolega Šoja. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Cijenjena predsjednice, kolegice i kolege. Želim se uključiti u ovu raspravu sa nekoliko konstatacije iako je najveći dio tih

vidljivo je da je 2009. u odnosu na 2007. gotovo 100% povećan broj predmeta. U isto vrijeme iz ovih podataka je vidljivo da je planirana struktura uposlenih 32, a stvarna popunjenost je 24 ili još kvalitetniji pokazatelj je da je prosječno onih koji savjetnici koji rade složeniji dio poslova radilo je 9 a planirano je 19. prema tome, ako gledamo da je prosjek 43 dana od dana prijema, onda to može biti zadovoljavajuće. Ja sam i jučer spomenuo taj podatak mi stalno spominjemo da je u u državnim tijelima u pravosuđu u državnoj upravi procijenjeno je negdje od 2, 3 pa do 6, 7 i više tisuća uposlenih da tako kažem višak. Među tim ljudima sigurno je jedna trećina ili najmanje 20% pravnici, pa opet i ponovno apeliram da se tu nešto učini vezano i za rad ove komisije da se dobije na efikasnosti i posebno za jedan dio pravosuđa a prije svega mislim tu na Visoki trgovački sud gdje se na predmete čeka 2,5 do 3 godine. Svakako je posebno bitno što je kolegica naznačila da je praktički rad ove komisije državni proračun koštalo negdje oko 500 tisuća kuna ili možda malo više, a kad imamo na umu efekt i sadržaj toga rada onda je to doista simbolično. Nadalje, zapazio sam tu još jedan interesantan podatak, ne znam sa ove naše Slavonsko-baranjske regije da li je to netko uočio kod ovog iskaza žalbi. Kod onih koji su se žalili više od 4 puta od 85 ili 86 predmeta odnosno slučaja ili firmi, svega su dvije sa područja Osijeka. Sad razmišljam o tome da li u toj regiji svi toliko savršeno su educirani pa sve znaju, rade po zakonu ili su pošteni pa nema potrebe ili je nešto drugo da na tom području naprosto je znatno manje investicija raznih. Imam osjećaj da je ovo posljednje u pitanju, to ovako samo usput naglašavam da se to čuje ovako malo glasnije. Nadalje, bilo bi interesantno, mislim da je kolega Lesar isto to spomenuo, kada bi mogli dobiti, al je to jako teško, jednu informaciju šta je sudbina onih koji naprosto ne poštuju odredbe Zakona o javnoj nabavi i ukupan taj postupak, jer mislim da je jedan dobar dio investicija van dohvata odnosno radi se, a da se ne poštuje Zakon o javnoj nabavi. I iz ovih podataka još se može razabrati jedna činjenica da praktički gotovo ako se pogledaju ti podaci preko 50% žalbi je neosnovano, znamo da je situacija sad na terenu takva da građevinska operativa, manje-više se radi ovdje o poslovima u građevinarstvu kod velikih investicija velika je konkurencija i osobno znam nekoliko slučajeva gdje se ulažu žalbe samo da se dobije na vremenu ne bi li konkurenciji zakompliciralo da ne može započet s radovima. I to je vrlo bitan momenat, tu bi bilo dobro da može u tom slučaju komisija djelovati tako efikasno da u roku od 7 ili najkasnije 15 dana riješi, naravno da je to jako teško kod složenih predmeta, ali mislim da je i taj rok od 40 dana predugačak što znači ako je to prosjek da ima stvarno onih koji možda dva, tri mjeseca čekaju, a to je već dug period za realizaciju jednog značajnijeg projekta. Hvala lijepo. Hvala, kolega. I za raspravu posljednji prijavio uvaženi kolega zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite, kolega Markovinović. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Uvažena predsjednica, državni tajniče. Naime, nisam se mislio javit ali slušam dosta tog ovdje i gledam da li nešto dolazi ovoj komisiji, ne dolazi i treba krenuti od tog zapravo što smo sve mi dodijelili komisiji, kakve sve poslove smo joj dali i onda kad malo i porazgovaramo s članovima komisije vidimo da je zapravo tih poslova definitivno previše, ne samo za ovaj broj zaposlenih jer nekako svi imamo osjećaj da zapravo govorimo samo o nekakvim velikim poslovima, o izgradnji, investicijama i sl. A zapravo ovdje su sve koncesije, evo lako ćete čuti da ovdje su koncesije za dimnjačarstvo, za liječnike, praktično za svakog liječnika, liječnika, ordinaciju opće prakse i slično da su koncesije lokalne samouprave i jasno da smo zapravo komisiju zagušili sa svim mogućim poslovima i da ostaje premalo vremena za ono što smatramo prioritetima. I zato mnogi prigovori mislim da bi trebali biti malo blaži jer s ovim brojem ljudi obavljat ovaj posao mislim da je ravno čudu. Ali treba reći da ako govorimo malo o žalbama što se događa i sa žaliteljima. Nisu oni toliko jadni u dosta slučajeva kao što mi mislimo, imamo još profesionalnih žalitelja koji pošalju žalbu istovremeno firmi koja je dobila posao, uredno se jave i kažu čujte ako dobijemo mi dio tog posla povući ćemo žalbu ili ne znam, čak je bilo i kojekakvih ucjena. Međutim to vam svi privatno kažu, ali javno potvrdit neće jer jasno, nikad se ne zna s kim će se naći na tržištu dalje i mislim da je to loše u cijeloj priči jer zapravo gubi se puno vremena, a investicije znamo da nije dobro, investicije čekaju jer niz onog što se treba napraviti je i neophodno. Jasno da nije točno ni ovo da je sve zamrlo i stalo, jer otkud onda ovaj silan broj žalbi, znači da se dosta i gradi i radi, a iako se želi to prikazat drugačije, ali to je stvar već politizacije. Da li dati komisiji da pregleda da pregleda svu javnu nabavu pa mislim da je to apsurd. Imali smo sličnih zahtjeva i povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa gdje su rekli da bi bilo dobro da povjerenstvo verificira svaku karticu, svaku imovinsku karticu. Što bi to značilo, da zapravo ne vjerujete nikom nego idete provjeravat na teren svakog. Pa mislim da onda se preklapanje svih mogućih i Porezne Porezne uprave i Državnog odvjetništva i sveg ostalog. Prema tom pustimo komisiji da radi ovaj posao, pokušajmo je nekom izmjenom zakona rasteretiti onog što je manje bitno, neka to rješava ipak netko drugi i onda ćemo imati sigurno daleko više efikasnosti u cijeloj priči gdje će rokovi moći biti poštivani jer će se zapravo ipak malo brže i više gradit, a znamo da nam i o ovom ovisi ovisi također da li imamo dobar ili loš imidž kod stranih investitora jer svi se oni izgovaraju, pa ne možemo investirat zbog ovog i onog teško je ući u investiciju ako znate da će uvijek se netko žalit kako god apsolutno čisto bilo. Jer ja opet tvrdim da u većini slučajeva je sve vrlo čisto, da je da je javno otvaranje ponuda, dakle nema razloga žalbi i onda dobijete žalbu stvarno od nekog, ide žalba od nekog tko stvarno nema, tko je bio ili preskup ili nema dokumentaciju, dakle samo zato da bi se žalio. Pa mislim da treba i to također uzeti u obzir. Dakle budimo dosljedni, ako pričamo da država treba smanjit svoje troškove, da treba smanjit broj zaposlenih onda nemojmo reći da svaka institucija za koje imamo zamjerke da bi trebala udvostručit, utrostručit broj zaposlenih jer će opet isti ljudi koji prigovaraju u prvom slučaju reći, opet će prigovarati u drugom slučaju. Država je obećala da će smanjiti broj zaposlenih, ne znam državna uprava a zapravo opet broj raste. Ovdje je možda malo specifičan slučaj jer možda treba podržati da se evo uplate neophodne za nekakvog žalitelja da se povećaju, jer je ovo gotovo samofinanciranje, pa da vidimo do koje mjere to može ići. Možda je to jedan od načina da se stvarno ovdje relativno brzo poveća broj zaposlenih. Ali i o tom trebamo opet mi ovdje raspraviti. I ja stvarno predlažem da evo, da se ide u neke neophodne izmjene jer to je zapravo ono najbitnije kod povećanja efikasnosti. Inače ovo sve što sam čuo od, dakle ne od političara nego od ljudi koji evo su bili u postupku itd. Čuo sam uglavnom samo riječi pohvale, pa prema tome i ja čestitam. Hvala. Hvala lijepo. Iscrpili smo sve prijave za raspravu. Zaključno ispred predlagatelja predsjednica Državne komisije. Izvolite. hvala vam. U vezi sumnje u zakonitost provođenja postupka u javnoj nabavi napomenula bih da pravo izjavljivanja žalbe ima i Državno odvjetništvo i Uprava za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva i to je aktivna legitimacija šira od one propisane direktivom. Što se tiče izbora članova Državne komisije oni se biraju temeljem javnog natječaja što je propisano člankom 9. Zakona o Državnoj komisiji, a imenuje ih Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, a stručni savjetnici se biraju temeljem natječaja također. Moram reći da je od podnošenja Izvješća za 2008. godinu ipak došlo do nekih promjena. Kao što sam napomenula u ovom Izvješću u Proračunu za 2010. godinu osigurana su sredstva za dodatno zapošljavanje i novi prostor dostatan za rad. To je bila mjera koju je Vlada stavila u nadležnost Državnoj komisiji u revidiranom akcijskom planu za borbu protiv korupcije, a što je i ispunjeno. Međutim, kao što sam rekla budući da opseg posla, odnosno broj predmeta i dalje raste danas s brojem 1604 predmeta, trebalo bi uzeti u obzir daljnje potrebe jačanja administrativnih kapaciteta Državne komisije. Nadalje što se tiče u Izvješću navedenog kontroliranog iznosa od 7 milijardi 389 milijuna 925 tisuća kuna moram reći da Državna komisija u svim predmetima ne raspolaže podacima o vrijednostima, vrijednosti nabave kao na primjer u slučajevima u kojima je odluka donesena sukladno odredbama članka 153. Zakona o javnoj nabavi ili u slučajevima koji su obustavljeni zbog povlačenja žalbe, odnosno kojima je žalba odbačena kao i u predmetima vezanim za koncesije u kojima se vrijednost ne utvrđuje kao u postupcima javne nabave. Zbog toga se ne može dati točan iznos kontroliranog predmeta, a pretpostavlja se da je veći od navedenog, dakle veći od tih sedam milijardi i još nešto. Moram reći da se nadležnost Državne komisije ne poklapa sa nadležnošću Uprave za sustav javne nabave. Naime, postavljeno je pitanje zašto nema podataka o ukupnom iznosu vrijednosti Ugovora o javnoj nabavi u našem Izvješću. Zato jer mi ni ne raspolažemo tim podatkom sve dok ga Uprava za sustav javne nabave ne objavi, a naš rok za podnošenje Izvješća je kraći od rokova koje ima uprava i treba razmisliti o produljenju roka za izradu Izvješća Državne komisije. Kako je primijećeno, postupak duže traje nego u 2008. godini. Svakako da to nije dobro, svakako da to implicira dodatno zapošljavanje. Međutim, pored zapošljavanja treba raditi jednim jednim dijelom i na stvaranju učinkovitog unutarnjeg ustrojstva u Državnoj komisiji, a što je pitanje Statuta Državne komisije. A također treba naći i rješenje za destimulaciju potencijalno malicioznih žalitelja. Što se tiče plaćanja naknade za vođenje postupka novim Zakonom o Državnoj komisiji koji je stupio na snagu 23.2. ove godine propisano je da je plaćanje naknade procesna pretpostavka za vođenje postupka. Eto to bi ukratko bilo par odgovora na vaša pitanja i na kraju bih htjela zahvaliti na raspravi i to kako na pohvalama koje ste iznijeli, tako i na primjedbama koje u svakom slučaju treba uzeti u obzir. Eto još jednom hvala vam. **Friščić, Josip (HSS)** Zahvaljujem predsjednici. Zaključujem raspravu po ovoj točki. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti.